Forseti. Fram undan eru dimmustu dagar ársins og í ofanálag eru frosthörkur á landinu. Þá er vont að vita til þess að raforkuöryggi á Vestfjörðum sé ekki tryggt. Það er langt því frá. Staðreyndin er sú, og ég hef talað um þetta áður, að við á Vestfjörðum erum háð neti varaafls sem hefur verið byggt upp á síðustu árum og eru Vestfirðingar algerlega háðir þessu varaafli til að tryggja gott afhendingaröryggi. Þar undir er líka það sem til þarf til að halda straumi á rafkyntum hitaveitum til húshitunar með tilheyrandi olíunotkun.

En Vestfirðingar geta ekki fylgt eftir þessum áformum meðan þeir þurfa að brenna milljónum lítra af dísilolíu til að halda uppi raforkuöryggi fjórðungsins. Það gengur ekki að skilja Vestfirði eftir í fortíðinni. Virðulegi forseti. Í vor kom út skýrsla starfshóps um raforkumál á Vestfjörðum og í tillögum hópsins kom fram að mikilvægt væri að kanna sérstaklega möguleika á aukinni jarðhitanýtingu til húshitunar í fjórðungnum. Til þess þarf að tryggja fjármagn til jarðhitaleitar þannig að hægt væri að rannsaka til hlítar möguleika á jarðhita við rafkyntar hitaveitur. Það er því sérstaklega jákvætt að í fjárlögum næsta árs má finna 150 millj. kr. sem eru til jarðhitaleitarátaks á næsta ári. ári. Hér er um að ræða sérstaklega arðbært verkefni á Vestfjörðum þar sem jákvæð niðurstaða slíkrar rannsóknar myndi draga úr notkun olíu og raforku við húshitun og þar með draga úr losun vegna olíunotkunar. Allt er þetta liður í að nálgast markmið okkar um að ná fullum orkuskiptum fyrir árið 2040. Virðulegi forseti. Ég óska landsmönnum öllum gleðilegra ljósahátíðar. Forseti. Í þessari viku skilaði starfshópur, sem hæstv. heilbrigðisráðherra Willum Þór Þórsson skipaði, skipaði, niðurstöðum sínum um samræmt verklag um þjónustu við þau sem leita til heilbrigðisstofnana vegna kynferðisofbeldis. Markmiðið er að tryggja jafnt aðgengi þolenda að faglegri heilbrigðisþjónustu óháð búsetu, efnahag og öðrum aðstæðum. Allir þolendur kynferðisofbeldis eiga að geta fengið aðstoð, sama hvað. Eins og fram kemur í skýrslunni er þörf á að samræma þjónustu um allt land. Þá er lagt til að neyðarmóttakan í Fossvogi verði fyrirmynd samræmds verklags og að allar heilbrigðisstofnanir innleiði verklag að þeirri fyrirmynd. Meðal tillagna eru rafrænt skráningarform við skráningu upplýsinga vegna móttöku þolenda og gerenda sem leita á heilbrigðisstofnun, samræmt verklag um heilbrigðisþjónustu við börn vegna kynferðisofbeldis, mótun fræðsluefnis fyrir þolendur þar sem sérstaklega verði hugað að einstaklingum í viðkvæmri stöðu og sálfræðiþjónustu fyrir sakborninga í kynferðisbrotamálum. Slík sálfræðiþjónusta er fyrirbyggjandi aðferð til þess að koma í veg fyrir að gerendur brjóti af sér aftur. Forseti. Kynferðisofbeldi er meðal alvarlegustu brota á einstaklingi sem til eru. Ofbeldið hefur áhrif á einstakling til frambúðar og setur mark sitt á sálarlíf þeirra og lífsgæði jafnvel það sem eftir er. Því er það svo brýnt að heilbrigðiskerfið okkar taki á móti þolendum og hlúi að þeim á sem bestan hátt. Sú vinna sem hæstv. heilbrigðisráðherra er í fararbroddi fyrir, ásamt hæstv. dómsmálaráðherra, er til þess fallin að móta kerfið innan stjórnsýslunnar á þann veg að gera nákvæmlega það. Þetta er mikið fagnaðarefni og ég hvet ríkisstjórnina áfram í þessari vinnu.

Virðulegi forseti. Nú nálgumst við þinglok, mín þriðju hér á Alþingi. Enn einu sinni fer sama leikritið í gang bak við tjöldin þegar þinglok nálgast. Stjórnarmeirihlutinn reynir að keyra í offorsi í gegn eins mörg mál og hann getur í von um að hægt sé að nota löngun þingmanna stjórnarandstöðunnar til að komast í frí til þess að ekki þurfi að fara jafn vel yfir málin og annars væri gert. Á sama tíma notar stjórnarandstaðan sitt eina verkfæri, þ.e. að geta rætt mál til hlítar til þess að byggja upp samningsstöðu. Þessi samningsstaða getur snúist um að semja um að eitthvert mál verði ekki tekið fyrir, að fjármagn sé sett í ákveðin verkefni eins og niðurgreiðslu sálfræðiþjónustu, nú eða að tollar á franskar lækki. Í hvert skipti eru stjórnarflokkarnir vissir um að málgleði stjórnarandstöðunnar verði ekki eins mikil og síðast og núna hljóti þau að gefast upp sem fyrst, merkilegt nokk. Báðar hliðar leika sama leik og þetta leiðir auðvitað til þess að þegar nokkrir dagar eru eftir fram að þingfrestun þá endar alltaf allt með því að samningar nást og restin af málunum er keyrð á hraðferð í gegnum þingið, oft svo hratt að stórar villur uppgötvast í lagasetningu. Við sem komum úr öðrum geirum spyrjum okkur hvort þetta leikrit sé virkilega nauðsynlegt, hvort ekki sé frekar hægt að vinna betur saman, fá ríkisstjórnina til að leggja frumvörp fram nægilega snemma, fá alvöruumfjöllun í nefnd um málin þar sem hlustað er á athugasemdir og reynt er að ná samkomulagi við minni hlutann um afgreiðslur og lagfæringar í stað þess að beita meirihlutavaldinu til að þröngva málum í gegn. En, nei, sú steinaldarstjórnmálamenning sem hér tíðkast fær okkur til að fórna faglegum vinnubrögðum og lýðræðislegri samvinnu fyrir vanhugsað og óþarft valdatafl sem engu skilar öðru en fljótfærnismistökum og gremju.

Virðulegi forseti. Á tímabilinu janúar til september á þessu ári voru 490 kynferðisbrot skráð hjá lögreglunni. Þar af voru 348 framin á þessu sama tímabili. Á bak við þessar tölur eru margir brotnir einstaklingar sem þurfa á mikilvægum stuðningi að halda í kjölfar ofbeldis. Nú fyrir stuttu skilaði starfshópur, sem hæstv. heilbrigðisráðherra fól að móta samræmt verklag um þjónustu við þolendur kynferðisofbeldis, niðurstöðum sínum. Tilgangur þeirrar vinnu er að samræma móttöku og þjónustu við þolendur á landsvísu og gera hana þannig óháða búsetu og efnahag, sem er gríðarlega dýrmætt. Sama verklag við þetta og er á neyðarmóttöku Landspítalans í Fossvogi fyrir þolendur kynferðisofbeldis verði innleitt á öllum heilbrigðisstofnunum landsins með samræmdu verklagi og skráningu ásamt skipulagðri fræðslu fyrir heilbrigðisstarfsfólk með það að markmiði að styðja betur við skjót og rétt viðbrögð þess. Mikilvægur hluti þess er að þolendum verður tryggð viðeigandi sálfræðiaðstoð að lokinni skýrslutöku hjá lögreglu. Í gegnum verkefnið Taktu skrefið er þeim gerendum sem vilja láta af háttsemi sinni einnig tryggð viðeigandi aðstoð. Gerendum má ekki gleyma því að án þeirra væri ekkert kynferðisofbeldi. Og eins mikilvægt og það er að taka utan um þolendur og aðstandendur þeirra verða kynferðisbrot aldrei upprætt nema gerendur láti af ofbeldinu. Ríkislögreglustjóri og Neyðarlínan hafa gefið út leiðarvísi um réttarvörslukerfið sem sýnir þolendum hvert á að leita sé á þeim brotið. Þetta er sérstök rafræn þjónustugátt lögreglu í samstarfi við embætti ríkislögreglustjóra fyrir þolendur kynferðisbrota þar sem upplýsingar eru mun aðgengilegri en áður hefur verið. Þetta er hluti af aðgerðaáætlun stjórnvalda frá 2018 um meðferð kynferðisbrota með það að markmiði að auka upplýsingaflæði til þolenda, en á því var og hefur verið tilfinnanlegur skortur. tilfinnanlegur skortur. Það er mjög ánægjulegt og það er tímabært að nú sé tryggt fjármagn í að fylgja þessum málum úr hlaði strax á nýju ári því að umbætur í þessum málaflokki vitum við jú öll að eru sannarlega mikilvægar.

Virðulegi forseti. Geðheilbrigði er eitt mikilvægasta lýðheilsumál okkar tíma. Þingið samþykkti niðurgreiðslu sálfræðiþjónustu á síðasta kjörtímabili en enn bólar ekkert á raunverulegum fjárveitingum af hálfu ríkisstjórnarinnar til að gera niðurgreiðsluna að raunveruleika. Það er löngu kominn tími til að við tökum geðheilbrigðismálin föstum tökum og viðurkennum þau sem raunverulegt lýðheilsuvandamál sem íslensk stjórnvöld taka alvarlega. En einhverra hluta vegna þarf niðurgreiðsla sálfræðiþjónustu alltaf að sitja á hakanum. Margt fólk hefur einfaldlega ekki efni á því að fá þá nauðsynlegu sálfræðimeðferð sem þau þurfa til að geta lifað við velsæmandi geðheilbrigði og liðið vel í hversdagsleikanum. En þetta eru lífsgæði sem ættu ekki að velta á fjárhag fólks. Forseti. Ég skil ekki hvers vegna við klárum ekki málið bara og gerum fólki kleift að sækja sér aðstoð óháð fjárhagsaðstæðum hverju sinni með því að láta ríkissjóð taka þátt í að niðurgreiða sálfræðiþjónustu. Þetta er eitthvað sem við samþykktum og þetta er eitthvað sem þurfum að standa við. Virðulegi forseti. Ég spyr mig hvort það sé þörf á viðhorfsbreytingu hvað varðar geðheilbrigðismál. Eru þau einfaldlega ekki talin falla undir skilgreininguna á heilsu? Erum við á Alþingi að setja fordæmi fyrir restina af samfélaginu með því að leyfa þessu að sitja á hakanum í svona langan tíma? Mér þykir þetta afar sorgleg afgreiðsla á annars mjög mikilvægu máli. Við höfum ekki lengur efni á því að taka þetta ekki föstum tökum. Ábyrgð okkar hér á Alþingi er mikil og það er kominn tími til að við öxlum hana.

Virðulegur forseti. Þegar ég gekk hér í hús í morgun undir flautublæstri okkar bestu leigubílstjóra veitti ég því athygli að stóri byggingarkraninn hérna úti við nýbyggingu Alþingis nær langleiðina að þeim stað, en samt ekki alveg, sem hið ljóta grjót sem sumir kalla Svörtu keiluna liggur klofið í tvennt. Ég er sem sagt kominn hér í mína árlegu ræðu um að það þurfi að fjarlægja þetta grjót hér utan við Alþingishúsið. Nú ætla ég að gera tilraun og sjá hvort forseta nýtist betur jólahlé heldur en sumarleyfi Alþingis vegna þess að það hefur ekki gert sig vel hingað til og lítið gengið. Senn koma jólin og hér fyrir utan á Austurvelli stendur nú hnarreist fallegt jólatré sem mun hafa þjónað sínum tilgangi í janúar. Ég vil gera þá tillögu til forseta að hann nýti næstu vikur eftir að hægst hefur um hér í þinginu til að tryggja að hægt sé að nýta ferð kranabílsins í janúar og þá verði fjarlægt jólatréð góða og grjótið ljóta. hefur auðvitað ekkert breyst hvað það varðar að afstaða forsætisnefndar hefur legið fyrir árum saman án þess að menn hafi gert gangskör í því að klára það mál að koma þessu þessu merki borgarinnar burt sem er ekki hægt að skilja á annan máta en að verið sé að senda Alþingi fingurinn miðað við þau viðbrögð sem borist hafa hingað til. En nú bara ítreka ég að ég hvet forseta Alþingis til að nýta jólafríið til að tryggja að ferð kranabílsins verði nýtt vel í janúar janúar þótt ekki væri nema á grundvelli loftslagssjónarmiða, að kranabíllinn tæki jólatréð góða og grjótið ljóta í sömu ferðinni.

og allar þær fjárfestingar sem ætlunin er að ráðast í og allar þær afborganir sem við þurfum að greiða á árinu. Eins og svo oft áður eru skoðanir skiptar um þá forgangsröðun sem birtist í fjárlagafrumvarpinu. Mörg okkar hafa bent á ýmislegt sem ekki er þar að finna og einnig á þá málaflokka sem eru vanfjármagnaðir. Við sjáum það sérstaklega í heilbrigðiskerfinu og við sjáum þetta einnig í samskiptum ríkisins við sveitarfélögin. Þar ber hæst málaflokkur fatlaðs fólks sem sveitarfélögin tóku yfir árið 2011. Þessi málaflokkur hefur verið rekinn með halla allt frá árinu 2018 þegar lögunum var breytt og þjónusta við fatlað fólk stóraukin. Því miður hefur ríkið ekki brugðist við þessu á nokkurn hátt og skilur sveitarfélögin eftir með halla upp á sem nemur á fjórða tug milljarða. Ekki var gerð nein tilraun í fjáraukalögum til að koma til móts við sveitarfélögin fyrir þetta ár þrátt fyrir ábendingar sveitarfélaganna og þrátt fyrir að um stöðuna hafi verið skrifuð athyglisverð skýrsla sem dregur þetta allt saman fram. Í fjárlögum næsta árs er loksins verið að bregðast við og færa sveitarfélögunum viðbótartekjur með hækkun á útsvari en sú hækkun dugar hins vegar hvergi nærri til. Verið er að gera ráð fyrir að þessi hækkun skili sveitarfélögunum 5 milljörðum kr. en vanfjármögnunin nam 14,2 milljörðum á árinu 2021. Við þessu lokar ríkisstjórnin eyrunum.

taldi að þetta nýttist best í Landeyjahöfn. En hvað sem menn gera við það þá er tækifærið núna, eins og hv. þm. Bergþór Ólason bendir á. Hér áður fyrr var það regla að það ætti aðeins að vera eitt minnismerki við Austurvöll, styttan af Jóni Sigurðssyni. Svo kom grjótið og svo er reyndar bætt við sovéskri styttu af fyrstu íhaldskonunni hérna við innganginn, en hún er alla vega flott, glæsileg stytta og ekki ástæða til að að setja út á hana, hvað sem líður reglubrotinu, frá því sem áður var um Austurvöll. En við Svörtu keiluna bætist nú svarti kassinn sem Alþingi er að byggja. Ég vil nota tækifærið til að hvetja hæstv. forseta til að huga að því hvernig það hús verður hannað að innan. Það er orðið of seint að hanna annars konar hús að ytra byrði en mér skilst að enn sé verið að hanna húsið að innan. Þá skiptir máli fyrir þingmenn og sérstaklega starfsmenn Alþingis að vinnuumhverfið sé aðlaðandi, notalegt, búi til góðan anda, því að það hjálpar fólki í störfum sínum og getur jafnvel hjálpað til við þingstörfin. Við getum rétt ímyndað okkur hvers konar leiðindi væru hér stundum ef við værum ekki að starfa í þessu fallega og notalega umhverfi sem við fáum að njóta hér í eldri byggingum þingsins. Þessari hvatningu er hér með formlega komið til forseta; annars vegar um að fjarlæga grjótið og hins vegar að huga að umhverfinu sem starfsmenn Alþingis og þingmenn munu starfa við til næstu áratuga að minnsta kosti.

Við það tækifæri sagði Bjarni Benediktsson, þáverandi fjármálaráðherra, að þetta snerist um vandaðan undirbúning fjárlaga til að trygga fjárlagafrelsið og tryggja yfirsýn,

Lögin tóku svo gildi í byrjun árs 2016 en það ár og næsta ár voru kosningar. Svo kom Covid með sinni óvissu og óreiðu, ekki síst í fjármálum ríkisins, þannig að núna er í rauninni í fyrsta sinn verið að reyna á lögin um opinber fjármál af alvöru.

Meiri hlutinn kippti þannig sisvona úr sambandi fyrirkomulagi um styrk til einkarekinna fjölmiðla. Síðar kom í ljós við eftirgrennslan forviða fjölmiðla að þessi viðbót var ætluð einni tiltekinni sjónvarpsstöð og enn síðar kom í ljós að þessi tiltekna sjónvarpsstöð hafði sent inn beiðni um peninga til fjárlaganefndar, beiðni sem bara meiri hlutinn sá eftir að hafa fengið vísbendingar um það frá þingflokksformanni Framsóknar að slíkt gæti skilað sér — gæti skilað sér. Herra forseti. Hér þekkjum við aldeilis okkar fólk en fögur fyrirheit forsvarsmanna ríkisstjórnarinnar, sem enn sitja sem slíkir, um ný og betri vinnubrögð eldast ekki vel. Í þokkabót sitja nú fjölmiðlar landsins eftir með enn óreiðukenndari mynd af framtíðinni og rekstrarhorfum sínum en áður og var þó nóg fyrir. Með tilliti til ábyrgra fjármála er þessi framkoma meiri hluta fjárlaganefndar ekkert annað en skandall,

og gervigreindin svaraði, með leyfi forseta: „Ef ráðherra selur pabba sínum ríkiseign myndi þetta vera mjög alvarlegt brot á góðu stjórnarskipulagi og hefðbundnum hagsmunaskilningi. Þetta gæti verið metið sem árekstur á hagsmunum þar sem ráðherranum væri gefið undirbúningsstyrkur og áhrif í aðgerðum stjórnvalda sem færu hagsmuni hans á undan hagsmunum almennings. Þetta myndi líklega valda óþolandi ágreiningi og ótta í samfélaginu og væri mjög óþarfi og óhagstætt. Í slíku tilfelli þyrfti líklega beita neyðarháttum til að hindra slíkt frá að gerast og til að leysa áreksturinn.“ Meira að segja gervigreind veit hvað

eða fjölskyldu sinnar hins vegar. Takist þingmanni ekki að koma í veg fyrir hagsmunaárekstra af þessu tagi skal hann upplýsa um þá.“ Núna erum við

Á lokuðum meirihlutafundi greindi nefndarmaður í fjárlaganefnd frá því að hann hefði hagsmunaárekstur við eina af beiðnunum sem þar voru afgreiddar.

við eigum bara að þurfa að treysta því að það hafi verið rétt greint frá og nægilega mikið greint frá því á fundi meiri hluta, eins og það dugi. Hæstv. forseti. Mig langar að víkja nokkrum orðum að mati loftslagsráðs á stöðunni í loftslagsmálum eftir COP- 27 ráðstefnuna í Egyptalandi. Eins og hv. þingmenn hljóta að gera sér grein fyrir er staðan erfið, dökk og ófyrirsjáanleg.

Öll vilyrði og stefna um að halda hlýnuninni innan 1,5°C markanna sem samþykkt voru í París eru í stórkostlegri hættu.

orðar sín álit með frekar varlegum hætti, bendi stjórnvöldum á að klukkan tifi. Það bendir líka stjórnvöldum á að að markmið Íslands, hvort sem það eru markmiðin innan lands eða innan ETS-kerfisins, séu óútfærð. Við höfum ekki enn þá komið okkur upp útfærðum leiðum til að mæta þeim markmiðum sem Ísland þarf að ná í samdrætti gróðurhúsalofttegunda.

Það er ekki búið að uppfæra aðgerðaáætlun, það er ekkert að gerast í nauðsynlegum laga- og reglugerðarbreytingum. Það er eins og það sé ekki lífsmark í ráðuneytinu og á meðan ætlar landið sem ætti auðveldast með það af öllum ríkjum í heimi að ná samdrætti

forseti. Ég ætla að fara hér nokkrum orðum um þessa atburðarás á síðustu dögum þingsins þegar kemur að þessari umdeildu styrkveitingu upp á 100 milljónir til eins fjölmiðils, eins og það var hugsað í upphafi og hefur einhvern veginn varpað skugga á alla fjárlagagerðina. Atburðarásin er svona: Framkvæmdastjóri hjá N4 á Akureyri játar í viðtali að það hafi verið þingflokksformaður Framsóknarflokksins sem óskaði sérstaklega eftir því að sjónvarpsstöðin bæði fjárlaganefnd um styrk og myndi rökstyðja það fyrir nefndinni. Rökstuðningurinn er sendur í bréfi og þetta bréf er aldrei rætt í fjárlaganefnd, bara á fundi meiri hluta fjárlaganefndar. Meiri hlutinn hendir þessu inn og orðar tillöguna þannig að bara eitt fyrirtæki uppfyllir skilyrðin. Þetta er til reksturs fjölmiðla á landsbyggðinni sem framleiða sjónvarpsefni. Það er bara eitt fyrirtæki á landsbyggðinni sem framleiðir sjónvarpsefni. Það er mögulega hægt að skáskjóta einum litlum fjölmiðli þarna inn. Þetta er algerlega nákvæmlega eins og ef ég myndi leggja það til að veittur yrði almennur fjárhagsstyrkur til allra landsmanna en hafa skilyrðin þannig að þeir einir geta sótt um sem eru 53 ára gamlir karlmenn sem hafa starfað í a.m.k. tvo áratugi hjá fjölmiðlum, eru búsettir í Blönduhlíð og eiga íslenskan fjárhund. Fjárveitingin er sögð almenn en skilyrðin eru klæðskerasaumuð að einum aðila. Það verður auðvitað allt vitlaust, ekki síst meðal fjölmiðla landsins sem sjá auðvitað strax að þarna er verið að fara hjáleið fram hjá almennum potti. Meiri hlutinn reynir að klóra í bakkann til að gera ráðstafanir og breytir nefndaráliti sem þegar var búið að dreifa og breytingin er sú að ráðherra er falið að gera ráðstafanir til að verja peningum með tilteknum hætti innan þessa almenna potts. Einum eiganda, viðkomandi sjónvarpsstöðvar, viðkomandi fjölmiðils, í þessu tilfelli Byggðastofnun, er svo falið að gera úttekt á stöðu fjölmiðla á landsbyggðinni sem verður svo væntanlega andlag frekari styrkveitinga til viðkomandi miðils. Með fullri virðingu fyrir öllum þeim sem að þessu máli koma, fyrir sjónvarpsstöðinni, fyrir Byggðastofnun og eigendum sjónvarpsstöðvarinnar og meiri hluta fjárlaganefndar: Þetta er gamli tíminn. Svona vinnum við ekki lengur. Við höfum leikreglurnar og eigum að hafa þær almennar, ekki sértækar. Við erum að eyðileggja þann pott þar sem almennir einkareknir miðlar geta sótt um styrki með því að fara þessar hjáleiðir í kringum hlutina.

Þegar ég var að koma í vinnuna áðan þá kallar á mig ungur maður. Hann er á hjólinu sínu, hann er með körfu aftan á hjólinu, það var búslóðin hans. Þetta var maður sem á hvergi höfði sínu að halla. Hann var að þakka okkur fyrir það að hann fengi þessar krónur núna, eingreiðslu öryrkjanna, um jólin. Ég velti fyrir mér þegar við erum búin að koma hér, Flokkur fólksins, og ég hef mælt þrívegis fyrir breytingartillögu um að greiða sambærilegt til eldra fólks sem býr við sára neyð

Það voru um 2.080 einstaklingar. Helmingurinn af þeim, 1.030 einstaklingar, tæpur helmingur, voru öryrkjar sem eru orðnir 67 ára gamlir, höfðu gengið yfir í það að verða eldri borgarar. Þessar 126 milljónir sem það kostaði að taka utan um þennan hóp voru ekki til. Það er endalaust eins og hæstv. ráðherra málaflokksins, Guðmundur Ingi Guðbrandsson, segir, að það er verið að heildarendurskoða allt og hitt og þetta. Ég vil bara taka það fram hér: Heildarendurskoðun almannatryggingalaga mun ekki hjálpa þessu fólki fyrir jólin. En það virtist vera einhvers staðar í skúmaskotum og bakherbergjum enginn einasti vandi að sýna þá rótgrónu spillingu sem er hér ef það á að hygla einhverjum ákveðnum

Virðulegi forseti. Ég kveð mér hljóðs til að þakka öllu því fólki hringinn í kringum landið sem notar prjóna og ull til að rétta Úkraínumönnum hjálparhönd með verkefninu Sendum hlýju frá Íslandi. Fyrr í vikunni var greint frá því að héðan hefðu farið níu tonn af ullarsokkum, peysum og öðrum fatnaði til að stuðla að því að Úkraínumenn haldi á sér hita á ólýsanlegum erfiðleikatímum. Þeir verjast innrásarher sem velur sér óbreytta borgara sem skotmörk og sprengir í loft upp mannvirki til framleiðslu og dreifingar orku til að sem allra flestir íbúar verði án rafmagns og hita í húsum sínum þegar vetur er genginn í garð með tilheyrandi frosthörkum. Hér á landi er nú kaldara en við eigum að venjast en við getum sótt í hlýju innan dyra og höfum yfir engu að kvarta. Frostið leiðir hins vegar hugann að þeim sem þurfa að þola nístingskulda úti sem inni með sprengjudrunur, eyðileggingu og dauða allt um kring. Heiðrún Hauksdóttir stjórnaði verkefninu Sendum hlýju sem óx og dafnaði undraskjótt. Héðan fara ekki vopn heldur fatnaður og hlýjar hugsanir með ósk um að íbúar stríðshrjáðs lands haldi baráttuþreki og von um betri tíð. Heiður sé þeim er höfðu frumkvæði að verkefninu og heiður sé öllum þeim sem lagt hafa því lið á einn eða annan hátt. Jólin eru hátíð ljóss og friðar en einræðisöflin í Rússlandi með Pútín í fararbroddi eru boðberar myrkurs og ragmennsku. Ég óska þess innilega að ylur frá Íslandi færi Úkraínumönnum von og styrk og að á nýju ári megni þeir að hrinda innrásarliðinu af höndum sér.

Virðulegur forseti. Nú þegar jólahátíðin nálgast er sárt til þess að vita hve margir eiga um sárt að binda og geta ekki notið jólahátíðarinnar eins og við hin sem erum betur sett. Það geta verið margar ástæður fyrir því að ekki eigi allir gleðileg jól, eins og veikindi, ástvinamissir, fátækt og/eða erfiðar félagslegar aðstæður. Í okkar samfélagi tel ég að allir reyni að leggja sig fram um að leggja sitt af mörkum til að styðja við þá sem eiga erfitt um jólahátíðina og það er hægt með ýmsum hætti og fólk gerir það með góðum hug. Við viljum ekki að fólk þurfi að leita til hjálparsamtaka um stuðning fyrir jólahátíðina en hinn kaldi veruleiki er því miður annar og í ár og undanfarin ár hafa margir ekki getað veitt sér og sínum nánustu það sem okkur hinum þykir sjálfsagt yfir jólahátíðina, að gera okkur dagamun í mat og drykk og gjöfum til okkar nánustu. Í landinu eru mörg góðgerðarsamtök sem hafa stutt fólk í erfiðum aðstæðum ásamt einstaklingum og fyrirtækjum sem leggja sitt af mörkum.

og í ár fá alls níu hjálparsamtök styrk til að geta stutt enn betur við þau sem þurfa að leita aðstoðar hjá hjálparsamtökum í aðdraganda jólanna.

og er verkefnið hugsað fyrir konur í hópi innflytjenda, flóttafólks og hælisleitenda, sem eru útsettar fyrir félagslegri einangrun. Hugsum vel um þá sem minna mega sín á þessum tímum og finnum þar með hin sanna jólaanda.